Če ste se pa vi počutili nagovorjenega, pa to tudi nekaj pove. Ampak dejstvo je, da vse to, kar se počne z mediji v Sloveniji, poteka natančno po istem scenariju, kot je to z uničevanjem javnih medijev naredil Orban na Madžarskem. Če je to žaljivo …To ni žaljivo, to je dejstvo. Jaz ne govorim o tem, kaj si jaz o tem mislim ali pa kaj bi si vi morali o tem misliti. Govorim o korakih, ki so bili izvedeni na Madžarskem in se po scenariju vaše stranke ponavljajo v Sloveniji. In med te korake sodi tudi to, da so bili dobri novinarji iz RTV izgnani. Nikakor ne drži vaša trditev, da so tam še vedno isti novinarji. Niso. Dobri novinarji so morali iti. Na RTV pa prihajajo drugi novinarji, tako v narekovajih novinarji, to pa iz tistega medija, o katerem je govorila kolegica Tamara Vonta, iz tistega medija, ki ima na kocu 24, začne se pa z Nova. Zato so zdaj drugi novinarji. In situacija na RTV je takšna, in vi ste do te situacije, vaša stranka, pripeljali, da zahteva ta nujni postopek. Mi bi z največjim veseljem naredili javno razpravo, napisali popolnoma nov zakon, če bi za to bil čas, pa ga žal zaradi ekspresnega uničevanja javnega medija ni. ni. Nastala bo nepopravljiva škoda, če ne bomo takoj in nemudoma reagirali. Škoda za javni interes, škoda za informiranost državljank in državljanov, ki, kakor sem prej prebrala, če ste me poslušali,

Hvala lepa. Spoštovana poslanka, zares ste me imenovali kot vi. In glejte, prosim, da jo opomnite. V tem primeru jaz in stranka nismo predlagali tega zakona. Predlagala ga je vlada.

Hvala lepa, predsedujoča, za besedo. Poslušala sem, res sem natančno danes poslušala kolege, ki sicer sedijo na sredini, ampak, veste, bolj kot sem poslušala, bolj sem slišala eno samo zadevo: ogromno sovraštva pa praktično nič argumentov. Jaz se sprašujem, kako lahko nekdo živi s toliko gneva in toliko sovraštva do neke druge politične opcije, in to v stvareh, ki pravzaprav sploh ne bi smele biti predmet razprave ali pa današnje polemike. Najprej naj se ustavim pri tako imenovanem nujnem postopku. res, niti enega argumenta ni, da ste zakon vložili po nujnem postopku. Ni ga. In to gre za čisto zlorabo Poslovnika Državnega zbora. Glede na to da v preteklem mandatu niste bili še poslanke in poslanci, vam pa jaz povem, kaj bi se zgodilo, če bi se na primer takšen postopek za sprejemanje takšnega zakona umislila takratna vlada pod vodstvom Janeza Janše. Vam bom povedala kaj bi se zgodilo. Tukaj notri bi poslušali besede janšisti, diktatorji, fašisti. Zunaj pa bi bile izobešene naše podobe na lutkah kot smrt poslancem. In ko bi šli domov, bi vpili na nas in nas prerivali, češ, vreči vas je treba iz parlamenta. To bi se dogajalo, če bi takšen predlog zakona predlagali mi. Ampak mi takšnega predloga zakona niti želeli nismo predlagati. Naprej. Niti ene primerjave ni, ki bi lahko povedala, kako bi takšen zakon, kot ga predlagate vi, živel v življenju Radiotelevizije Slovenije, ki je nek nacionalni medij. Niti ene primerjave. Gre za čisti eksperiment in žongliranje tako z zaposlenimi kot tudi z državljankami in državljani. Kako boste sploh lahko ocenili uspešnost takšnega zakona? Nobene države ni, kjer bi lahko videli, kako taka stvar živi, kako je koristnejša, kako je ureditev boljša. Je ni. Potem pa ven privlečete besedo javni interes. Kakšen javni interes? Zakon spreminjate izključno politično. Kakšen javni interes? Katera javnost pa se je izkazala in na kakšen način ste pravzaprav to zadevo preverili pri javnosti? Če pa imate pogum in da res želite, da je to javni interes, potem pa v zakon, v vaš predlog zakona vključite, da bodo državljanke in državljani odločali o tem, ali bodo takšen javni servis še financirali ali ne in za koliko ga bodo. To bo pa res najširši javni interes. Najširši javni interes bo povedal, kaj želi in česa ne želi, kaj bo plačeval in česa ne bo plačeval. Danes so se vaši poslanci veliko ukvarjali z Novo24. S privatno televizijo. Poglejte, vsak ima možnost, saj imamo privatno iniciativo. Ampak seveda za svoj denar. In naj dela, tako kot dela. Lahko se z njo strinjaš, lahko jo ugasneš, lahko jo spremljaš. Ko pa govorimo o nacionalni televiziji, jo moram jaz plačevati, spoštovani. In državljanke in državljani tudi. Ampak kaj nam oni sporočajo? Oni ne želijo drugega zakona. Oni želijo imeti možnost in pravico, ali bodo ta servis s takšnim programom, kot je, plačevali ali ne. 200 tisoč manj ljudi gleda politične oddaje, kot sta Odmevi in Dnevnik v zadnjih letih. 200 tisoč ljudi. Namesto da bi se ukvarjali s tem, kako bomo izboljšali javni servis, ga politiziramo oziroma ga krojite po svoji podobi. Čista izmišljotina zakon, ki ga nikjer na svetu ni. Ministrica ne zna odgovoriti na vprašanje oziroma noče jasno in glasno povedati, da takšnega zakona ni nikjer. Ampak vi to počnete, s tem da ste še tako sprevrženi pri tem, da govorite, da gre za javni interes. In potem slišim poslanko Janjo Sluga, ki reče: »Na RTV ni več dobrih novinarjev.« Prosim?! S kakšno pravico lahko kar ocenimo, da je neki novinar dober drugi pa slab. Za moje pojme bo to pokazala gledanost. Za moje pojem bo to pokazala gledanost in na drugi strani strošek, ki je potreben za neko zadevo. Mi vemo, da so otroške oddaje lahko dražje in je naš skupni interes, da jih vseeno imamo. In tako je tudi prav, ker gre za javni servis. Vendar pa sem vam povedala, da na področju informativnih oddaj je pa nekaj zelo narobe. Glej ga zlomka, ravno vaša kolegica, ki danes najbolj krčevito zagovarja ta vaš predlog zakona, prihaja s področja informativnih oddaj. 200 tisoč gledalcev so izgubili in sedaj jaz naj verjamem nekomu, ki je soustvarjal ta program, da je pripravil dober zakon. Niti to jim ni uspelo, da bi ustavili padec gledanosti. In po vrhu še slišim, kdo je dober novinar.

Bil je pa pogodbeni sodelavec in zaslužil je enkrat več kot drugi novinarji. Toliko za primerjavo, kaj očitno pomeni za stranko Svoboda dober novinar.

da nam poskušate tukaj prodajati javni interes, da poskušate govoriti, da smo mi tisti, ki smo uzurpirali RTV pa vendar kamorkoli pogledam, vsako politično stranko, je en

Dejstvo pa je, da je to politična funkcija. Spoštovani, poglejte si svoje strokovne sodelavce, od kod so prišli. Poglejte si posamezne kadre na ministrstvih, od kod so prišli, pa vam bo jasno, kje je vaš javni interes. Boli vas morda nekaj novinarjev, ki morda imajo drugačno mnenje kot kakšen drug novinar. Pa ni ravno to bistvo javne Radiotelevizije Slovenije? To bi moralo biti bistvo. Da pa je skleda polna v tem vašem javnem interesu, pa danes demonstrirate, kakšen je ta. Za programsko svetnico daste vašo neizvoljeno političarko. A, dajte, no! In vi ste tisti, ki boste depolitizirali javno Radiotelevizija Slovenija. Ne se delati norce! Dobili ste res zmago na volitvah. Nihče vam je ne oporeka. Ampak, spoštovani, ne bodite pri tem oholi. Še vedno so drugi ljudje. Še vedno obstajajo ob vas drugačni.

Hvala, gospa podpredsednica. Saj moram kar globoko zadihati, glede na vse to, kar poslušam danes tu. Sploh to zadnje. Ne vem, kje se je vse skupaj začelo. Najbrž s famoznimi brezplačniki, ampak to danes ni tema. Poslušam, kdo je tu žrtev, travmatizirani in se sprašujem, kdo ali kaj je plen pa kdo je plenilec. Kaj je resnica? Kar seješ, to žanješ, je slovenski pregovor. Treba je pogledati izvirni greh. Pa ne Adama in Eve, ampak dve leti nazaj, kaj se je začelo dogajati v slovenskem javnem prostoru. Jaz mislim, da so volivci dali mandat tudi za to, da se brezkompromisno zamenja vse tisto, ker ste vi postavili nekompetentno, brez pravil, brez kriterijev, brez meril. In me ni prav nič sram. In vedno poslušamo moraliziranje, vi ste svoboda, pa ja ne boste tega počeli. Ja, mi smo Svoboda in bomo počeli to, borimo se za svobodo še naprej in zato so nujni, izredni zakoni. Zato ker to delate z javnim servisom, kjer po eni strani govorite, kako vas skrbijo vsebine, otroške, mladinske in druge oddaje, ves čas pa je tema notranjepolitično uredništvo. To vas boli. Če bi se vprašali, kaj je RTV, pri katerem govorite zgolj o televiziji, ko govorite o vseh zaposlenih in o stroških, govorite globalno, argumenti pa so samo TV. TV ima več programov. Tri nacionalne. Enega od teh zasedamo zasedamo mi, pa se sprašujem, kdo vas bo prenašal, če ukinemo nacionalno televizijo. Kdo nas bo prenašal? Verjetno nihče. Treba se je vprašati po interesu komercialnih televizij za tipe oddaj, ki jih je že gospa ministrica navedla, imamo ljudi s posebnimi potrebami, resne gospodarske oddaje, kmetijske, kultura, šport. Toliko opevate gledanost in govorite, kako je gledanost padla. Ja, zakaj pa? Saj ste ukinili najbolj gledane oddaje. Vse najbolj gledane oddaje ste zlorabili in spravili na kant. Če govorimo o gledanosti košarka na olimpijskih igrah, prenašana na drugem programu RTV Slovenija ponoči od dveh do šestih, takrat je bila gledanost 81 %. Preverite, koliko ljudi je to gledalo. Šport ima čisto drugačen ferplej, kot ga imamo tu, ko v bistvu ga nimamo v tem parlamentu in politiki, je veliko bolj gledan in bi si zaslužil več mesta v slovenskem nacionalnem mediju. mediju. Lahko se dotaknem tudi tega, da ste želeli z vašim zakonom podariti verjetno nekomu dostop do oddajnikov. Inse je treba tudi vprašati, zakaj nacionalna televizija ne bi tega izkoristila in tudi od teh, ki tržijo take vsebine, bi država morala zahtevati, da je šport, ki prenaša nacionalne reprezentance, gledan na nacionalni televiziji. Poleg gledanosti je še poslušanost. Ste si pogledali poslušanost radijskih postaj in kakovost programov, ki jih imajo. Val 202 najboljši, najbolj resen radio v Sloveniji za moje pojme že dolga leta. Ne morem si kaj, da ne bi rekel, da včasih tudi od samooklicanih pa samo onih osamosvojiteljev ne morem pričakovati, da uničujete najboljše orodje osamosvojitve, to sta STA pa nacionalni televizijski in radijski medij, ki je dobro obveščal v tistih časih državo in državljane.

Gospoda Magyara ni več tu – tudi madžarski radio, madžarska televizija. Jaz sem bil v tistih časih tudi na Madžarskem, ko so se začele dogajati te velike politične spremembe, sem imel tam kolege, ki imajo ime stranke Lehet Mas a Politika.To bi mi potrebovali − politika je lahko drugačna. In to drugačno izpeljujemo. Govorite spremembe, pa ni takega primera. Kaj so pa inovacije v svetu? To, kar je inovacija, tega primera v svetu ni, pa vseeno inovacije podpiramo. Če se bo izkazalo, da ni dobro, bomo pa optimizirali. Pro et contra oddaje, soočanja mnenj. Dobro je Lenart povedal, saj sploh ni takih novinarjev, ki si upajo stopiti pred kamere in take oddaje resno voditi, ne pa na način gospoda Pirkoviča ali pa še koga. Ves čas govorite o politizaciji, pa ste vi gospoda Jerovška, vašega poslanca − 20 let je bil poslanec SDS tu v parlamentu − nastavili na RTV. Pa še koga, verjetno ni edini. Dajmo si pogledati to sestavo. Jaz mislim, da je treba postaviti merila, kriterije za avtonomijo in integriteto medija, ki bo verodostojno poročal. Pluralnost, raznolikost mnenj ne pomeni, da nekdo govori samo tisto, kar je vam všeč, ko ste na oblasti, in nekomu drugemu takrat, ko je on na oblasti. Jaz mislim, da naš predlog s tem, ko bo nič politikov v organih zavoda RTV, gre daleč stran od politike. od politike. Vaši pogledi na civilno družbo, na nevladne organizacije in vse ostalo, kjer vedno vidite, kako je možno na nekoga vplivati in kdo bo koga in da mi že zdaj vemo, koga bo OKS čez štiri leta verjetno

a FDV so vaši diplomanti – vaš predsednik, gospod Grims, Mahnič, Lisec. Še kdo? Vsi so tam diplomirali. Pljuvate po bivšem sistemu, po bivši državi – vsi ste bonitete iz tiste države, odraščali, se izobrazili, dobili službe in tako dalje. Dajmo malo realnosti v te debate, ki jih imamo tu. tu. Če ustvariš take razmere, kot ste jih vi ustvarili v zadnjih dveh letih na RTV, res ni treba nagnati novinarjev, ker sami odidejo, ker se v taki sceni pač ne znajdejo. Zdaj govorimo o labodjem spevu, to je bilo zelo dobro karikirano. Pa kuhanje žab. Jaz mislim, da zdaj govorimo o preporodu RTV s takimi pravili, ki bodo omogočala, da bodo drugi odgovarjali o tem, kako bodo sestavljeni organi. In če grem na to, kar je kolegica prej govorila, da naj imajo možnost odločati Vi in vaši, sem že povedal na prejšnji seji, ki ste 30 let v parlamentu, 14 let v vladi, niste bili sposobni odločati oziroma niste imeli nečesa, da bi se tega lotili. Zdaj, ko ste v opoziciji, pa demagoško mečete v vsak zakon en všečen predlog, da lahko potem nabijate, perpetuirate po medijih, češ, kako so oni grdi, glejte, kaj so zavrnili. Celostne zakonodaje pa itak ne znamo sprejemati. Toliko sprejemanja zakonodaje škoduje tudi vsem, ki tam zunaj delajo, da se lahko vzdržujejo tudi take stvari, kot je ta parlament. Ja, optimizacija je morda v določenem delu tudi potrebna v vseh teh medijih, ampak ne na tak način, kot si ga vi predstavljate.

Jaz še vedno mislim, da je ta zakon potreben in je pomembno, da se čim prej premaknemo naprej, da gremo delat druge stvari, ki jih je tudi danes premier omenil, ker vedno govorite, da ne delamo. Tudi to je delo. delo. Če so delo samo zakoni, ki ste jih vi prinesli v parlament in so populistični, demagoški, velikokrat z enim členom želite ljudi prepričati, da mi nečesa ne želimo sprejeti, celo tako podlo, da to jemljete iz koalicijske pogodbe, kako všečno stvar vtaknete v svoj zakon, potem pa rečete, glejte, zdaj so pa proti svojim glasovali. Ja, zviti ste, tega vam nihče ne oporeka. Zlorabiti procedure znate 100 %, pa še več. Jaz mislim, da je problem Slovenije ta splošna klima, da že zdaj ugotavljate in zunaj nekdo ugotavlja, kako se bo dalo tudi ta zakon verjetno zmanipulirati, da bo lahko nekdo nekaj izkoristil. Govorite o primerjavi z drugimi državami.

in podpirali, potem se moramo vprašati, kakšen zgled dajemo mi ljudem. Upam, da bo več ferpleja, vključevanja, ker bolj pomembna od vsega sta odnos in način.

Hvala lepa, za repliko, spoštovana predsedujoča. Vas boli notranjepolitično področje. Ja, za boga, ali govorimo o vašem zakonu ali našem? Vas boli, ne nas. Vi spreminjate zakon, ne mi. In še nekaj, dobro bi bilo, da preden razpravljate, vendarle preberete obstoječi zakon. Mi lahko po današnjem zakonu predlagamo člane programskega sveta iz kvote političnih strank, tako kot je bil gospod Jerovšek, in pa s strani gledalcev in poslušalcev, kjer pa vi politično kadrujete. In to ste naredili danes. Danes je vaša neizvoljena poslanka postala programska svetnica v tej kvoti. In še nekaj, obstoječi zakon se je testiral na referendumu. Ljudje so odločali o njem. Se pravi, gre na nek način za najbolj neposredno demokracijo. Pri vas gre pa za čisti eksperiment. In še to. Ne, ni padec gledanosti v zadnjih dveh letih, spoštovani, ampak v letih nazaj. Seštejte, koliko levih vlad in koliko tako imenovanih desnih vlad je bilo. Pa še to, tudi vi ste bili že politik v levi vladi, pa mnogo vas poslancev je že bilo politikov v raznih strankah, tako da tudi vi niste novost, samo prodajali ste se tako.

Je rekel, ves čas očitate, da nič ne delamo. To je sicer res, ampak zdaj, ko so pa prišli prvi predlogi, pa mislim, da je državljanke in državljane, vsaj tiste, ki jim Slovenija in slovenstvo nekaj pomenita, groza, kajti vi danes ukinjate v državi, ki ima drugo najnižjo rodnost v Evropi, Urad za demografijo, se pravi, briga vas za slovenske otroke, briga vas za našo bodočnost,

bo. Zaradi tega se vam danes tako mudi, ker vas je strah, da bi ljudje izvedel resnico. To je beg pred resnico. Govorite o javnem interesu. Danes je bilo največkrat uporabljena beseda tukaj s strani koalicije javni interes. interes. Kaj je v resnici ustavnopravno javni interes? Edini javni interes, ko govorimo o javni radioteleviziji, zato smo tudi dali tak amandma, je lahko to, da je zagotovljena hkrati svoboda javne besede in pravica do informiranosti, ki prav tako izhaja iz ustave. Kaj pomeni pravica do informiranosti? Da je o vsakem za ljudi, za obstoj države relevantnem dogodku, za vsakim dejstvom vsak trenutek dostopna na enostaven način vsaki državljanki, vsakemu državljanu ustrezna informacija, in to osvetljena z vrednostno različnih zornih kotov. Samo v tem primeru je izpolnjena. Ni več resnic. Resnica je ena, toda o resnici je treba poročati tako, da je osvetljena z različnih vrednostnih zornih kotov. Tukaj se tudi vidi ta popoln nesporazum oziroma nerazumevanje demokracije s strani koalicije. Prej je eden tako dobro rekel, »ja, svoboda javne besede je v tem, da mediji oblikujejo javno mnenje«. Ne, gospe in gospodje, to je totalitarizem. Svoboda javne besede in svoboda do informiranosti, uresničevanje pravice do informiranosti, ki je ustavna pravica, izhaja iz ustave, je v tem, da damo ljudem priložnost, da sami oblikujejo svoje mnenje. Ampak to pomeni, da jim mora biti dostopna vsaka relevantna informacija, da ne sme biti nobenih tabu tem in da se poroča osvetljeno, vrednotno z različnih zornih kotov. S tem namenom je bil Zakon o RTV Slovenija takrat napisan. In to tudi v samem zakonu zelo jasno in zelo direktno piše. Zanimiva je tudi zgodba, kako gre ta zakon. Ko je bil narejen, je bil cel halo proti njemu. Potem se spominjam primera, ko je bila napoved s strani prejšnje vlade, da bi lahko zakon zamenjali. In iznenada je bil to najboljši zakon na svetu. No, saj v bistvu je kar odličen zakon, je evropsko primerljiv. Pojdite pogledat, kaj se je takrat poročalo. No, zdaj je pa spet napaden, zdaj je pa grozen. Kaj je v resnici za tem? Vse, kar je, je dejstvo, da vi hočete uporabiti en silno enostaven trik, o katerem sem že prej povedal, da je govoril prav v tem parlamentu nekdanji predsednik nemškega Ustavnega sodišča in je rekel, da ravno na ta način z delegatskim sistemom prek tako imenovanih organizacij civilne družbe pride politika v javno radiotelevizijo in bolj zasadi kremplje kot na katerikoli drugi način, ker je ta način prikrit. Kaj vi v resnici hočete narediti? Če se danes odloča o tem, kdo bi bili člani sveta, potem odloča, tako kot ste pravilno ugotovili, v večinskem delu vsakokratna koalicija. Seveda, in prav je tako, ker se ta koalicija spreminja. Zato nikoli ni potem monolit. Kaj pa hočete vi narediti? Naredili ste izbor tistih organizacij, ki so vam ideološko najbolj blizu, ker se zanesete, da so vaši pravi antifa vojaki notri, in ste jih napisali v zakon. Z enim izborom, z eno potrditvijo zakona imate za vselej v naprej določeno, kakšen bo svet. To bo ideološki monolit in ker bodo ti ljudje vedeli, da itak o njih odloča nekaj kolegov, se med sabo zmenijo in potem jih spet delegirajo. Naslednjič si bodo privoščili še mnogo več kot bi si kdorkoli drug. To je vsa zgodba tega. Zato sem prej poudaril, da je to problem nevladnih organizacij, še posebej pa danes v Sloveniji, ker so bolj politične od politike. Problem delegatskega sistema je, da se politika v javno radiotelevizijo zasadi bolj in bolj globoko in bolj monolitno kot na katerikoli drugi način. To ni samo izkušnja Slovenije, tudi izkušnja Nemčije, tudi izkušnja Evrope, če želite. Vsi, ki so imeli nek podoben sistem, kot ga vi danes ponujate, so od njega odstopili ravno iz tega razloga, prej ali slej. Zato tudi gospa ministrica ni mogla navesti nobenega, ki bi imel tak sistem, kot ga vi danes tukaj predlagate. Čisti delegatski sistem kar tako. Tega ni, ker je to neevropsko. Kdo ima legitimiteto v državi, ustavnopravno gledano? Najvišjo legitimiteto ima parlament. Parlament ima vso pravico in dolžnost, da tudi izbira take stvari, z legitimiteto, ki jo pridobi na volitvah. Kako pravi ustava? Odločajo ljudje, v Sloveniji ima oblast ljudstvo, uresničujejo jo neposredno, se pravi na referendumu, in posredno z volitvami ter po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno. To je uresničevanje oblasti ljudstva, ni ljudstvo pet kričačev tam pred parlamentom, ampak to je v resnici pravo ljudstvo. Ljudstvo izrazi svojo voljo neposredno na referendumu, posredno pa z volitvami. Samo tisti, ki gredo skozi ta proces in dobijo zaupanje ljudi, imajo to legitimiteto. Tudi vi jo imate, ampak danes jo hočete zlorabiti, zato da bi to enkratno legitimiteto, ki ste jo pridobili z volitvami in je omejena z mandatom, prelili v tisti svoj izbor prijateljev, svojih najbolj zanesljivih nevladnih antifa organizacij, preko katerih boste ideologijo najbolj ultra levice nabili v RTV v popolni monolitni obliki, takšni, kot še nikoli ni bila. To je v resnici cilj tega, kar vi počnete. Lahko to imenujete tudi drugače, ampak saj veste, kaj je rekel lepo Orwell: »Če govori levičar o osvoboditvi, potem je to totalna podreditev. In če govori o normalnosti, potem to seveda pomeni totalitarizem.« Mimogrede, najbolj neverjetno pa, oprostite, tudi skregano z vsemi demokratičnimi principi je, da marsikdo med vami res iskreno verjame, da imate v naprej dano pravico, da je RTV Slovenija levičarsko trobilo. Nimate te pravice. RTV Slovenija bi morala biti strogo profesionalna organizacija, odprta za različne vrednotne poglede, sposobna organizirati ustrezna soočanja, sposobna pokrivati vsa različna mnenja v družbi. To bi morala biti RTV Slovenija kot javna radiotelevizija. Referenca za vse druge. To, kar vi danes hočete vzpostaviti, je pa seveda čisto nekaj drugega. Gre za levičarsko politično trobilo, in to najslabše vrste.To tako sami veste kot vsi, ki nas sedaj spremljajo, da to ni prav. Je pa še nekaj in s tem bom končal. Prej Prej je kolega Žavbi iz Svobode rekel: »Nima smisla delati razlike med strankami – on je sicer mislil na prejšnje - ker te, ki so v vladi med njimi itak ni nobene razlike.« Jaz bi pa samo dodal, da v tem delu se pa celo nekoliko strinjam z njim. Ker danes, ko gledam razprave in reakcije,

krovna antifa institucija? Super, hvala da ste me poučili.

Nonstop poslušamo, kako so ljudje brez referenc. Dajmo se mi raje vprašati, zakaj tako strašimo ljudi, ker se že itak nihče ne želi iti politike. Vam povem, da je tu notri verjetno polovica ljudi, ki sploh niso imeli stika s politiko, pa so jih družbene razmere prisilile v to, da so se aktivirali, so želeli nekaj spremeniti. Če je nekdo, ki je novinar ali pa športnik športnik ali karkoli drugega, socialni delavec, se lotil tega, da gre v politiko, zato da bo spreminjal družbo kot aktivni državljan, in če ima to srečo, da je izvoljen, mora imeti potem še neko priložnost, ko enkrat zaključi politično kariero, da tudi nekaj počne v življenja. Ali je potem konec? Dajmo se malo vprašati, ali potem želimo profesionalizacijo politike. Ko pa omenjate kandidatko, ki je bila potrjena tudi na odboru in danes na seji, to je novinarka več medijev in kot taka verjamem, da pozna delovanje medijev. Pa nimam nobenih težav, niti sam ne vem, ali je članica stranke ali ni, me niti ne zanima, ni bistveno. Veliko ljudi, ki smo kandidirali, nismo bili člani stranke, smo šli v to kot neodvisni kandidati in smo potem postali člani, ker stojimo za vrednotami, ki jih Gibanje Svoboda in koalicija zagovarja. Tako da nehajte strašiti ljudi, ker je že itak dobre kadre v politiko težko dobiti. Želi še kdo razpravljati? Vi želite replicirati? Na koga? Gospod je imel repliko. Ni replike na repliko. Se želite prijaviti na razpravo? Odpiram prijavo. / oglašanje

je več korupcije v Sloveniji. Pa ni res, ravno obratno je. Slabo ste prebral podatke. Padla je višina HOT:** Ker ugotavljam, da nihče ne želi več razpravljati, zaključujem razpravo. Prehajamo na odločanje, in sicer odločamo o vloženem amandmaju, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 14. julija 2022, ki je objavljen na e-klopi. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine SDS k 24. členu. Glasujemo.

Prehajamo na **tretjo obravnavo predloga zakona.** Ker v drugi obravnavi predlagani amandma ni bil sprejet, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Želi kdo obrazložiti svoj glas? Ugotavljam, da ne, zato glasujemo.

Prehajamo nazaključitev zakonodajnega postopka za predlog zakona, ki ni bil osnova za pripravo dopolnjenega predloga zakona. Odbor za kulturo predlaga zboru, da sprejme naslednji sklep: Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o medijih, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem, ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

Predlog sklepa je na podlagi 21. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi v obravnavo zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Borutom Sajovicem. Za dopolnilno obrazložitev predloga sklepa dajem besedo predstavnici predlagatelja mag. Tamari Kozlovič. Izvolite. Hvala za besedo. Lep večer! Cilj novele Zakona o nalezljivih boleznih, ki je bila obravnavana na 7. izredni seji Državnega zbora, je odpraviti protiustavnost 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih, ki jih je ugotovilo Ustavno sodišče z odločbama z dne 13. maj in 2021 in z dne 7. oktober 2021. Kadar Ustavno sodišče ugotovi, da je zakon v neskladju z ustavo, ker določenega vprašanja, ki bi ga moral urediti, ne ureja, mora zakonodajalec ugotovljeno protiustavnost odpraviti v roku, ki ga je določilo Ustavno sodišče. Rok za odpravo omenjenih neustavnosti se je že iztekel, saj je Ustavno sodišče v svojih odločbah Državnemu zboru naložilo, da mora ugotovljene protiustavnosti odpraviti v roku dveh mesecev. Iz tega izhaja, da zakonodajalec že dlje časa krši svojo ustavno dolžnost, ki izhaja iz obvezne narave odločb Ustavnega sodišča in 3. člena Ustave. Ker omenjeno novelo po ciljih in namenu, ki jih zasleduje, ter rešitvah, ki jih uvaja, uvrščamo med zakone, ki odpravljajo protiustavnost, lahko Državni zbor skladno z določbo prvega odstavka 21. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi v povezavi z 90. členom Ustave Republike Slovenije sprejme sklep, s katerim ugotovi, da referendum o takšnem zakonu ni dopustno razpisati. Z uveljavitvijo zakona bodo tako odpravljene ugotovljene protiustavnosti, Državni zbor pa bo s tem izpolnil svoje upravnopravne obveznosti, ki izhajajo iz navedenih odločb Ustavnega sodišča. Namen zakona je vzpostavitev ustrezne in ustavnoskladne pravne podlage, predvsem pa vzpostavitev ustreznih varoval, s katerimi se preprečuje prekomeren poseg v ustavno varovane človekove pravice in temeljne svoboščine. Ker Zakon o nalezljivih boleznih odpravlja izključno z odločbami Ustavnega sodišča ugotovljene protiustavnosti, gre za zakon, ki je skladno s četrto alinejo drugega odstavka 90. člena Ustave izvzet iz referendumskega odločanja, zato menim, da je sprejetje sklepa o nedopustnosti referenduma o Zakonu o nalezljivih boleznih nujno. Naj še enkrat poudarim, da gre za zakon, ki odpravlja zgolj protiustavnosti, ki jih je ugotovilo Ustavno sodišče, in da zakon skladno z napotili Ustavnega sodišča določa pravno podlago za uvedbo ukrepov za omejevanje širjenja nalezljivih bolezni. V zvezi z omenjeno pravno podlago in ukrepi zagotavljam, da zakon ne določa obligatornih, z zakonom določenih ukrepov, kot je na primer obvezno cepljenje in podobno. Še več, zakon na novo določa institut demokratičnega nadzora nad uvedbo in izvajanjem ukrepov s strani Državnega zbora oziroma poslancev kot izvoljenih predstavnikov ljudstva. Opozarjam, da bi razpis referenduma onemogočil uveljavitev tega zakona v jeseni, ko ga bomo najbrž potrebovali oziroma izvrševali, in da bo v primeru morebitne zavrnitve zakona državi še eno leto onemogočeno, da bi uvajala ukrepe, ki ščitijo naše zdravje in življenja, saj Zakon o referendumu in ljudski iniciativi določa, da še eno leto po referendumu ne smemo sprejeti zakona, ki bi bil vsebinsko v nasprotju z odločitvijo volivcev. To pomeni, da bi zavrnitev zakona onemogočila tudi Vladi in Ministrstvu za zdravje, da pristopi k že napovedanim sistemskim spremembam in dopolnitvam zakona v jeseni in seveda s tem tudi sodelovanju širše in zainteresirane javnosti pri oblikovanju celovitih rešitev, torej tudi tiste javnosti, ki nasprotuje noveli zakona. Hvala. Hvala lepa. Za predstavitev mnenja dajem besedo predstavnici Vlade gospe Bredi Božnik, državni sekretarki na Ministrstvu za zdravje. Najlepša hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, lepo pozdravljeni, dober večer! Danes v vlogi državne sekretarke Ministrstva za zdravje podajam mnenje Ministrstva za zdravje in posredno tudi Vlade. Naj na začetku poudarim, da Vlada Republike Slovenije svojega mnenja glede podpore Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih zaradi implementacije odločb Ustavnega sodišča in zaradi potrebe po čimprejšnji uveljavitvi zakona ni spremenila in vsled temu podpira tudi sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu. Državni zbor Republike Slovenije je 29. 6. 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih, ki ga je Državnemu zboru podložila skupina poslank in poslancev, pripravila pa ga je skupina pravnih strokovnjakov kot odgovor na odločbe Ustavnega sodišča. Zakon opredeljuje situacije, v katerih je dopustno, da Vlada z uredbo določi nujne primere in sorazmerne ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni ter varovanja zdravja in življenja ljudi. Zakon odpravlja neskladja 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih z Ustavo Republike Slovenije, ki so bila ugotovljena z več odločbami Ustavnega sodišča. Ta zakon uresničuje odločbo, v kateri je Ustavno sodišče ugotovilo, da sta druga in tretja točka prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih v neskladju z Ustavo, in da mora Državni zbor neskladje odpraviti v roku dveh mesecev od objave odločbe, nadalje uresničuje odločbo, v kateri je Ustavno sodišče ugotovilo neskladnost z Ustavo nekaterih vladnih odlokov v delu, v katerem so prepovedali shode oziroma jih omejevali na do deset udeležencev, ter odločbo, v kateri je Ustavno sodišče ugotovilo, da je v neskladju z Ustavo tudi četrta točka prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih in Državnemu zboru naložilo, da ugotovljeno neskladje odpravi v roku dveh mesecev od objave objave odločbe. Brez tega zakona ni mogoče uvesti nobenega od nujnih ukrepov za omejevanje širjenja covida-19. Razpis zakonodajnega referenduma pa bi onemogočil izvrševanje tega zakona v jeseni, v primeru morebitne zavrnitve zakona na referendumu pa bo še eno leto onemogočeno, da bi z morebitnimi spremembami in dopolnitvami posegli v rešitve tega zakona, saj je Državni zbor vezan na izid referenduma. Zavrnitev tega zakona na referendumu bi tudi onemogočilo Ministrstvu za zdravje, da pristopi k že napovedanemu novemu zakonu o nalezljivih boleznih, ki bo sprejet po rednem postopku z vključitvijo stroke, zainteresirane javnosti in civilne družbe in bo naslavljal tudi epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni. V luči navedenega podpiramo sprejetje sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih, saj je njegova uveljavitev zaradi odprave ugotovljenih neustavnosti nujna.

Hvala, predsedujoča in vladni gostje. Spoštovani kolegice in kolegi poslanci, poslanke! Ustava Republike Slovenije je prvi in zadnji branik svobode in pravice nas državljanov. Ustavno sodišče pa je edino merodajno

na delu, kjer je oblast prevečkrat posegala v pravice državljank in državljanov. Ustavno sodišče je izdalo več sodb o neustavnosti raznih zakonov

tu na tem mestu, v tem hramu, visokem zboru uresničimo, da jih odpravimo. odpravimo. Prejšnji sklic Državnega zbora je imel dovoljšno glasovalno večino, dovolj časa, da bi sodbo oziroma odločbo Ustavnega sodišča, izdano 7. 10. 2021, o delnem neskladju z Ustavo, ki bi jo moral odpraviti do decembra 2021, pa je ni. je tudi v naslednjih šestih mesecih, dokler je vladal. Zato smo poslanci vseh treh koalicijskih strank vložili novelo tega zakona za odpravo te neustavnosti, ki je bila na tem mestu 29. 6. 2022 sprejeta. Vendar, glej ga zlomka, neka civilna iniciativa v obliki enega gibanja, zaščita iz Maribora in združenja osveščenih iz Ljubljane, so dne 5. 7. 2022 vložili pobudo za zakonodajni referendum o tem zakonu. Kot je bilo že rečeno, pa hočem povedati še enkrat, vsem tem skeptikom, civilnim družbam in vsem, ki dvomijo v ta zakon, ki je res potreben, kot je že povedale predstavnica vlade in predlagateljica, poudarjam vsem, tudi vsem gledalcem, laični javnosti, ta novela zakona ne prinaša nobenega obveznega cepljenja. Cepljenje proti tej nadlogi covid-19 ostaja še vedno priporočljivo in neobvezno, prostovoljno. Ne prinaša nobenega zapiranja šol. Nobenega nošenja mask učencev.

To je bilo za laično javnost. Za vas politične deležnike pa še nekaj prinaša. Prinaša strožji parlamentarni nadzor nad morebitnimi protiustavnimi dejanji vlade. Ne more se zgoditi, da bi izvršilna oblast

sklep o nedopustnosti podprla, kajti že 90. člen Ustave govori, da je nedopustno vlagati osnovni demokratični inštitut referendum v zadevah, zakonih, ki odpravljajo neustavnost.

Z Zakonom o nalezljivih boleznih, ki je v uporabi že več desetletij, je Ustavno sodišče v obdobju epidemije korona virus odločilo, da je neustaven, saj daje prevelika pooblastila Vladi Republike Slovenije, da v primeru epidemije ukrepa. Posledično je razveljavilo nekatere odloke, ki jih je vlada sprejela za zajezitev epidemije, kar je povzročilo dvom v odločitve pa tudi kršenje ukrepov, ki so bili na podlagi teh Odlokov, sprejeti. V preteklosti je bilo več poskusov, da bi neustavnost odpravili, a je bilo v pregretem ozračju, ki so ga ustvarjali anticepilci, pa tisti, ki verjamejo v svetovno zaroto bogatašev, in zraven še nekatere druge skupine, novelo Zakona nemogoče sprejeti. Ozračje je bilo zelo naelektreno in v obdobju prejšnje vlade ni prišlo do sprejetja novele zakona. Na seji konec prejšnjega meseca smo potrdili novelo Zakona o nalezljivih boleznih, kjer je bila prvopodpisana Janja Sluga. Med državljani je završalo, širile so se informacije, da bo cepljenje obvezno, da se bodo ponovno lahko zapirale šole ter omejevalo gibanje. Zagovornica zakona je trdila, da temu ni tako, čeprav v zakonu dejansko piše, da če z milejšimi ukrepi ne bo mogoče zajeziti širjenja bolezni in zagotavljati dovolj zdravstvenih kapacitet, lahko vlada z uredbo odredi tudi ukrepe, ki smo jih poznali na vrhuncu epidemije. Torej omeji prihod iz tujih držav, omeji gibanje na določeno območje ali prepove dostop na določeno mesto, omeji ali prepove zbiranje oseb v gledališčih, verskih, športnih in drugih objektih, prilagodi, omeji ali prepove pouk na območju celotne države ali dela države. Minister Papič je že poslal šolam obvestilo, naj pri načrtovanju upoštevajo tudi to možnost. Zakon predvideva tudi ustanavljanje strokovne skupine za vsako posamezno stanje pa obveščanje Državnega zbora in cel kup procedur, ki onemogočajo hitro reagiranje v primeru hitrega porasta obolelih. Poslanski skupini SDS ocenjujemo, da zakona realno sploh ne bo možno izvajati, sploh če bomo v podobni situaciji, kot smo bili na vrhuncu epidemije. Tudi s tem zakonom se koaliciji mudi. Tudi tukaj je umanjkala javna razprava, vključitev različnih deležnikov sedaj, ko so se le-ti oglasili, jim koalicija omejuje možnost, da se njihove rešitve preverjajo na referendumu. Prvopodpisana pod novelo Zakona o nalezljivih boleznih Janja Sluga je v podobnem primeru, ko je bil razpisan referendum, na Twitterju zapisala, citiram: »Pravica državljanov, da o pomembnih temah soodloča na referendumu, je temelj demokracije. Svojo državljansko dolžnost bom udejanjila v nedeljo. Vabim vas, da jo izkoristite tudi vi in se referenduma udeležite.« Eno leto po tem zapisu z 8. julija 2021 pa ta ista poslanka ne misli več tako. Danes bo glasovala, da referendum o zakonu ni dopusten. Morda misli podobno kot kolega Jonas Žnidaršič iz SD, ki je dejal, citiram: »Dobro vemo vsi, da v nekaterih zadevah ljudstvo ne zmore odločiti tako, kot je prav in je zanj koristno.« Konec citata. Tako podcenjevanje ljudi se bo slej kot prej nekomu nekje poznalo. Ker se zavedamo, da epidemija in ogrožanje življenj ni primerljiva z običajnim časom in ker smo odgovorni,

Spoštovana podpredsednica, spoštovana državna sekretarka, kolegice in kolegi! Vprašanje dopustnosti referenduma glede zakona, ki novelira Zakon o nalezljivih boleznih, danes ni prvič predmet razprave v tem zboru. O tem smo razpravljali že pri noveli Zakona o nalezljivih boleznih, ki ga je vložila prejšnja vlada. Prejšnja vlada je namreč poleg zakona vložila tudi sklep o nedopustnosti referenduma glede takratne novele Zakona o nalezljivih bolezni. V strankah takratne opozicije, ki so danes koalicija, takrat ob prepovedi referenduma ni bilo zaznati navdušenja. Ko tehtamo utemeljenost tega predloga sklepa, je zato vredno prisluhniti različnim argumentom. Tudi argumentom, ki jih je v takratni razpravi nanizal kakšen od poslancev strank nekdanje opozicije, ki so danes koalicija. Poslanec Kovačič iz stranke LMŠ, ki je danes inkorporirana v Gibanje Svoboda, je ob tem dejal, citiram: »Dejansko ne razumem človeka, poslanca ali kogarkoli,ki glasuje proti pravicam, ki so bile na takšen ali drugačen način skozi zgodovino pridobljene. Še bolj žalostno pa je, da te pravice ne dajete niti državljanov Republike Slovenije, kajti dali ste že sklep, ki prepoveduje referendum o tej temi.« Konec citata. Poslanka Tina Heferle, ki je danes celo državne sekretarka pod novo vladno koalicijo, je prepoved referenduma glede novele Zakona o nalezljivih bolezni pospremila z besedami, citiram: »Spet mašite usta našim državljanom, ker se bojite, da se z vami pač ne strinjajo.« Konec citata. Spoštovana koalicija, ali tudi danes mašite usta našim državljanom? V Novi Sloveniji na to zahtevno vprašanje gledamo drugače. V preteklih letih so bili številni državljani o tej temi pogosto zavedeni, žal tudi s hujskanjem takratne opozicije. Danes je takratna opozicija na oblasti in žanje, kar je takrat sejala. Mi ljudi ne nameravamo hujskati, kljub temu da smo sedaj v opozicijski vlogi. Ne želimo nabirati političnih točk na račun, temveč si želimo ustreznih rešitev v dobro vseh državljank in državljanov. Želimo si, da se povrne njihove zaupanje tudi v Zakon o nalezljivih boleznih, čeprav je zakon daleč od tega, da bi bil optimalen. V času covida se je obstoječi zakon, ki je star že skoraj 30 let, izkazal za neustreznega, in to v trenutku svetovne pandemije, ko je bilo treba zavarovati zdravje in življenja ljudi. Novi koronavirus je bil povsem neznan virus, ki je naša življenja in skupnost popolnoma spremenil. Nismo ga poznali in nismo vedeli, kako ga obvladovati. Danes, dobri dve leti po prvem izbruhu, ga poznamo bolje, pa še vedno so njegove mutacije nepredvidljive in uganka tudi za zdravstvene strokovnjake. Zavedamo se, kako zelo pomembno je, da pred morebitnim naslednjim valom epidemije − ta je menda že pred vrati− Državni zbor odpravi ugotovljeno neustavnost Zakona o nalezljivih boleznih ter vsaj nekoliko izboljša zakonsko ureditev obvladovanja nalezljivih boleznih. Vladna koalicija zdaj prevzema odgovornost za svoja dejanja in ravnanja.

Zakon o nalezljivih boleznih je že med samim zakonodajnim postopkom v Državnem zboru povzročil veliko vznemirjenja, strahu in negotovosti pri naših državljankah in državljanih. Tudi Socialni demokrati smo v sklopu zakonodajnega postopka izrazili nekaj pomislekov. Pa vendarle, dejstvo je, da je Ustavno sodišče v zvezi z ukrepi za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni ugotovilo neustavnost ureditve pravne podlage iz prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih in da je rok za odpravo te neustavnosti že potekel. Ugotovilo je tudi neustavnost ureditve pravne podlage za odreditev izobraževanja na daljavo in neustavnost posameznih ukrepov za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni. bolezni. Ustavno sodišče oziroma Ustava Republike Slovenije, če tako želite, nam je, poslankam in poslancem, naložila, da moramo Zakon o nalezljivih boleznih spremeniti in popraviti. Večkrat slišimo, v državi ima in mora imeti oblast ljudstvo in ljudstvo se je odločilo, da bo vložilo zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma glede sprejetega Zakona o nalezljivih boleznih. Če se navežem na omenjeno svojo prejšnjo izjavo pred dnevi, Socialni demokrati seveda razumemo referendumsko odločanje volivk in volivcev kot eno temeljnih demokratičnih oblik neposredne demokracije in imamo do inštituta referenduma visoko stopnjo spoštovanja. Prav tako zagovarjamo vključenost deležnikov v posameznih javnih razpravah, ko se pripravljajo in sprejemajo zakonski predlogi. Tak način vključenosti civilne družbe namreč pomeni soodločanje in daje legitimnost sprejetim odločitvam. Ampak Ustava Republike Slovenije v 90. členu dopušča prepoved zakonodajnega referenduma, če gre za davke, davke, carine in druge dajatve ali če zakon, ki je predmet zakonodajnega referenduma, odpravlja protiustavnost, ki jo je predhodno v svojih odločbah že ugotovilo Ustavno sodišče. Poleg tega je dopustno prepovedati zakonodajni referendum zgolj če zakon, ki je predmet zakonodajnega referenduma, v odločbah Ustavnega sodišča ugotovljeno protiustavnost tudi v resnici odpravlja. V koaliciji menimo, da ta zakon o nalezljivih boleznih izpolnjuje te pogoje za sprejetje sklepa o nedopustnosti referenduma. Bo pa seveda na koncu najverjetneje Ustavno sodišče tisto, ki bo imelo zadnjo besedo.

Nek poizkus odprave protiustavnosti je bil že v prejšnjem mandatu. Tisti poizkus je po burnih odzivih Zakonodajno-pravne službe, strokovne javnosti, širše zainteresirane javnosti potopila bivša koalicija sama. Na seji zbora so se potem, ko so videli, kaj so v tisti zakon dejansko napisali, odločili, da bodo sami glasovali proti svojemu zakonu in s tem zaključili njegovo zakonodajno pot ter prepustili to nalogo nekomu drugemu. V tem primeru je to trenutna koalicija. Kar se tiče odločanja, prispevanja, soupravljanja ljudi. Poglejte, ta zakon, o katerem sprejemamo danes sklep o prepovedi referenduma, so pisali številni. So pisali v tako imenovani Pravni mreži za varstvo demokracije, pri pisanju tega zakona so poleg zainteresirane javnosti sodelovali strokovnjaki s področja prava, strokovnjaki s področja medicine, infektologi, epidemiologi, tudi sociologi, psihologi, ki so bili verjetno premalo poslušani v zadnjih dveh letih v času spopadanja z epidemijo. Javna razprava o tem zakonu je bila tudi opravljena. Bila je opravljena, ko je Pravna mreža predstavila ta zakon, bila je opravljena v Državnem zboru dobra dva meseca nazaj s splošno razpravo, bila je opravljena tudi javna predstavitev mnenj, na katero so lahko ali bi lahko prišli vsi zainteresirani deležniki. Poleg tega da ta zakon dejansko odpravlja ugotovljene protiustavnosti, kot je odločilo Ustavno sodišče, v sklopu teh ukrepov odprave protiustavnosti uvaja še nekaj pomembnih stvari. Ključna, zelo verjetno je ravno skupina, ekspertna skupina, ki bo vladi svetovala pri pripravi ukrepov. To je tisto, kar je v času prejšnje vlade popolnoma umanjkalo. In zaradi tega smo gledali takšno katastrofo, kot smo jo lahko gledali. Drugi, za nas tudi pomemben, vidik je to, da obstaja neka varovalka v obliki preverjanja ukrepov v Državnem zboru. Jaz se strinjam, da je Državni zbor tisti, ki v nekem vmesnem času med dvoje volitvami predstavlja večino državljank in državljanov te države, poleg neposredne oblike na referendumu, in da je prav, da je Državni zbor tisti, ki ima − ko je potrebno in če ta strokovna komisija oceni, da je potrebno podaljševati določene sprejete ukrepe− pri ukrepe− pri tem besedo. In to je to. Ta zakon daje podlage za to, da bo lahko vlada legalno, ne kot smo gledali v preteklosti, sprejemala ukrepe, ukrepe ki bodo pripravljeni na podlagi mnenj, še enkrat, epidemiologov, infektologov, sociologov, psihologov, se pravi ljudi, ki mogoče malo širše gledajo na vprašanje epidemije, ne samo iz partikularnih političnih vidikov, kot je bilo prepogosto v prejšnji vladi, ko smo gledali zapiranja na občine, ko smo gledali prepovedi tega, da bi ljudje jedli na odprtem in podobno. Ne bom niti našteval, smo se tega preveč naposlušali. In to je vse. Ta zakon to odpravlja. Vzpostavlja pravne podlage za to, da lahko legalno in tudi legitimno te ukrepe sprejemamo. Verjetno bodo potrebni, vsi si želimo, da temu ne bi bilo tako, da bi ta virus že zdavnaj izginil, ampak vidimo, da gre svojo pot, da ni endemičen, kot se temu reče, tako da bomo morali še nekaj časa z njim živeti z nekoliko več previdnosti. Jaz mislim, da s pametjo in z ustreznimi ukrepi lahko v bodoče izbruhe te bolezni normalno prebrodimo, da ne bo nobenih težav. V takšnem primeru je seveda tudi nujno, da se že čez poletje lahko vlada na to pripravlja,da ima pravne podlage za to. Tako da tudi v Levici bomo podprli sklep, da je referendum glede tega zakona nedopusten. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo poslank in poslancev o predlogu sklepa. Prva ima besedo kolegica Janja Sluga. **JANJA Hvala lepa. Jaz sem vesela, da tako berete moje tvite. To jih potem vsakič znova vrže gor na vrh. In še ona druga, saj veste, nobena reklama ni slaba reklama. Ne, jaz nisem spremenila v resnici svojega stališča. Še vedno mislim, da je referendum tista oblika demokracije, ki državljankam in državljanom služi za to, da povedo svoje mnenje. Absolutno. Ko je in kadar je referendum razpisan, je prav, da se ga v čim večjem številu tudi vsi skupaj udeležimo. Razen takrat kadar zaradi ustave ni dovoljen. Ustava Ustava v 90. členu je jasna. Referenduma ni dopustno razpisati o zakonih, ki odpravljajo protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugo protiustavnost. Štiri odločbe Ustavnega sodišča so nam povedale, da je ta zakon protiustaven. Da ga je treba popraviti, da je to bilo treba storiti že pred dobrim letom dni, pa vendarle do danes tega nismo izpolnili ali pa niste izpolnili. Ta zakon dejansko s to odpravo protiustavnosti preprečuje vladi prekomerno poseganje v človekove pravice in temeljne svoboščine. Zato se še toliko bolj ta odprava mora zgoditi in ne sme se zgoditi, da bi bila zopet v nadaljnjih postopkih kakorkoli zavrnjena.

Hvala lepa, predsedujoča. Urejamo področje, kjer država, vlada pa vsi mi skupaj dobivamo neko orodje, orožje v boju za spopad z epidemijo, za katero nihče tudi v tej dvorani ni zainteresiran. Prav je, da se osvežijo dejstva za nazaj, v politiki se vedno poje nekaj zarečenega kruha. Dragoceno pa je, da smo si s stališči v tej dvorani vsi skupaj, vseh pet strank, zagotovo bližje, kot smo bili v preteklosti. Slovenski javnosti, državljankam in državljanom dajemo jasna sporočila, kako bomo ukrepali, tako da je zgodba predvidljiva, skomunicirana in treba je dati jasno zavedanje, da o pogledih na epidemijo so naša stališča zagotovo lahko povsem različna. Treba je pa povedati, da je ena od osnovnih nalog te države, da zaščiti zdravje svojih državljank in državljanov, prav vseh skupin, in ker smo danes velikokrat slišali besedo »svoboda«, moja svoboda se konča tam, kjer se začne svoboda mojega bližnjega. V spopadu z boleznijo je treba biti odgovoren, kar se pa države tiče, pa čim bolj enoten. Hvala. Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del razprave, v kateri dobita besedo še predstavnica Vlade in predstavnica predlagatelja. Predstavnica Vlade ne želi besede. Kaj pa predlagateljica? Želi. Besedo ima mag. Tamara Kozlovič. Hvala, podpredsednica. V koaliciji smo se zavezali, da bomo spoštovali pravni red Slovenije in tega samo ne govorimo, ampak tudi udejanjimo. To smo naredili s sprejetjem novele zakona o nalezljivih boleznih, in to delamo tudi danes. A to je le začetek. Jeseni, kot smo že večkrat povedali, se delo nadaljuje s pripravo novega zakona o nalezljivih boleznih z najširšo razpravo, da dobimo tak zakon, ki bo najširše družbeno sprejemljiv, vendar z jasnim ciljem, da zavarujemo zdravje in življenje naših državljanov v primeru nalezljivih bolezni. Hvala.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

Hvala